Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, otvaram Desetu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.Današnjoj Posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije prisustvuju Ana Brnabić, predsednica Vlade, Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije, Maja Popović, ministar pravde, Gordana Čomić, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Jasmina Vasović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Snežana Marković, predsednik Ustavnog suda, Branko Stamenković, zamenik Republičkog javnog tužioca,

Jovan Ćosić, pomoćnik ministra pravde, Miroslav Đorđević, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo, Dragana Boljević, sudija Apelacionog suda, Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije i predstavnici diplomatskog

goste.Poštovani narodni poslanici i uvaženi gosti, Desetu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazvao sam na osnovu člana 119. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine radi proglašenja Akta o promeni Ustava Republike Srbije i Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike

usvojila Akt o promeni Ustava Republike Srbije, donela Ustavni zakon za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije i donela Odluku o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije.Takođe vas podsećam da je, saglasno članu 11. stav 1. i članu 42. stav 1. 42. stav 1. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi odluka na obavezujućem referendumu doneta ako je za nju glasala većina izašlih građana na teritoriji za koju je referendum raspisan, da se akt smatra usvojenim danom održavanja referenduma na kojem su građani doneli odluku o potvrđivanju tog akta i da se proglašava u skladu sa Ustavom i zakonom.Ističem zakonom.Ističem da je članom 203. stav 9. Ustava Republike Srbije propisano da Akt o promeni Ustava, koji je potvrđen na republičkom referendumu, stupa na snagu kada ga proglasi Narodna skupština.S

1.189.460 glasača, što čini većinu izašlih birača, Akt o promeni Ustava Republike Srbije se saglasno članu 203. stav 8. Ustava Republike Srbije smatra usvojenim.Poštovani usvojenim.Poštovani narodni poslanici, želim još jednom samo pre proglašenja Akta da se zahvalim svima koji su učestvovali u ogromnom poslu ustavnih promena. Srbija je napravila veliki iskorak u reformama u oblasti vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa i siguran sam da ono što smo učinili jeste u dubokom interesu Republike Srbije i svih njenih građana.Naravno, zahvaljujem se građanima koji su glasali, narodnih poslanicima i članovima Vlade i naravno članovima Radne grupe, nezavisnim udruženjima, strukovnim udruženjima, profesorima univerziteta naporima koji su uloženi kako bismo posle dugo, dugo vremena uradili ovako važan korak napred.Poštovani narodni poslanici i uvaženi gosti,

Narodna skupština Republike Srbije proglašava Akt o promeni Ustava Republike Srbije koji je usvojila Narodna skupština na Osmoj posebnoj sednici u Dvanaestom održanoj 30. novembra 2021. godine, i koji je potvrđen na republičkom referendumu održanom 16. januara 2022. godine.Na osnovu člana 205. Ustava Republike Srbije i člana 148. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština Republike Srbije proglašava Ustavni zakon za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije koji je donela Narodna skupština na Osmoj posebnoj sednici u Dvanaestom sazivu, održanoj 30. novembra 2021. godine.Želim još jednom da podsetim da je ovo Posebna sednica i da nema nikakve rasprave o ovome. Ovo je čin svečanog proglašenja. Ako se možda neko spremao da diskutuje, moraću da vas razočaram.Još jednom, pre zaključenja ove sednice, želim da čestitam na proglašavanju Akta o promeni Ustava i Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeniUstava Republike Srbije.To će ostati

će ostati kao amanet ovog saziva Narodne skupštine, da je to jedan primer da se aktuelna vlast odrekla odrekla dela svojih ovlašćenja, naročito kada je reč o kadrovskoj problematici i zato mislim da je vrednost svega toga utoliko i veća.Zaključujem Desetu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.Pre nego što završimo samo želim da vas podsetim da, shodno pripremama za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora i pre dana kada se raspušta Narodna skupština, radi potrebe održavanja vanrednih parlamentarnih izbora moguće da ćemo organizovati još jednu sednicu Narodne skupštine radi usvajanja potrebnih i zakona i određenih odluka koje su bitne za funkcionisanje dok se sledeći saziv Narodne skupštine ne osposobi za nastavak rada.Kao što sam rekao, zaključujem sednicu.Pozivam vas da saslušamo himnu Republike